og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/ 2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen) – vedlegges protokollen. V o t e r i n g : Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold, Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen, Erlend Wiborg og Bengt Rune Strifeldt om en fleksibel sykepengeordning for kreftpasienter og andre i lengre behandling – vedtas ikke. Presidenten: Høyre, Fremskrittspartiet,